По реда на постъпването им първото от тях по време е с вносители Искра Фидосова, Красимир Велчев и Тодор на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 10, ал. 1 от Закона за омбудсмана е внесен проект за решение за избор на Константин Любенов Пенчев за омбудсман. Второто предложение по време е от народните представители Лютви Местан, Юнал Лютфи, Хасан Адемов, Янко Янков, Корман Исмаилов

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо ще направя процедурно предложение за допускане в залата на Константин Пенчев и Сабрие Сапунджиева. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

за 135, против и въздържали се няма. Предложението е прието единодушно. Моля, квесторите, поканете кандидатите за омбудсман. Преди да дам думата на госпожа Фидосова да представи първата кандидатура, едно съобщение: Комисията по избора, която е приета с наше решение, в 10,00 ч. ще се събере в зала „Запад”,

към направеното от нас предложение за кандидат за омбудсман на Република България. Господин Константин Любенов Пенчев е роден на 21 март 1952 г. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „Право”. От 1978 до 1994 г. започва първоначално като младши съдия в Софийски градски съд, след това като съдия в Районен съд - Своге, съдия в Окръжен съд - София, и заместник-председател на Софийския окръжен съд. От 1994 до 2001 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. От 2001 до 2004 г. е народен представител в Тридесет и деветото Народно събрание. От 2004 г. до настоящия момент е председател на Върховния административен съд. Владее френски и английски език. Женен с две деца. Какви са нашите мотиви, за да направим това предложение? Господин Пенчев е виден юрист с висок морал, богат професионален опит и изключително активна гражданска позиция, която неведнъж е заявявал през последните години. Като дългогодишен съдия и като председател на Върховния административен съд той е работил именно в сферата на разрешаване на административните спорове. Господин Пенчев има непосредствен и реален поглед върху основните проблеми, пред които са изправени българските и европейските граждани при общуването си с администрацията. Той има важна роля и за създаването на административните съдилища в страната, благодарение на които се ускори решаването на административни спорове и се подобри достъпът на гражданите до своевременно и компетентно административно правосъдие. Този управленски и професионален опит е от голямо значение за бъдещия омбудсман на Република България, като се имат предвид правомощията и основната функция на обществен посредник, който като независима институция се застъпва с предвидените в нормативната уредба средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации. Уважаеми колеги, именно омбудсманът като институция има водеща роля за утвърждаване на това право в отношенията между гражданите и държавата и държавните и общински органи. Чрез правомощията си омбудсманът следи гражданите да получат в разумен срок безпристрастно и справедливо обслужване от администрацията. С поведението си господин Пенчев е доказал, че се ръководи от върховенството на закона, проявява нетърпимост към корупционните практики, не се страхува да изразява и отстоява позиция, когато е необходимо, както и да взема трудни решения. Убедени сме, че господин Константин Пенчев притежава необходимите качества да бъде избран за омбудсман на Република България и да се справи с нелеката задача да бъде посредник между гражданите и държавните институции. Апелирам за подкрепа на тази кандидатура от народните представители. Благодаря. Благодаря. Моля, господин Лютви Местан да представи втората кандидатура за омбудсман. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи на основание чл. 91а, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме проект за решение на Народното събрание внасяме проект за решение на Народното събрание за избиране на Сабрие Тайфи Сапунджиева за омбудсман на Република Уважаеми госпожи и господа народни представители, понеже това е вторият избор на омбудсман на Република България, политическата коректност изисква да се кажат няколко думи за първия омбудсман господин Гиньо Ганев. Фигурата на омбудсмана стана част от

фигурата на омбудсмана придоби и своите конституционни измерения. Подчертавам нарочно този факт, защото с изменението на Основния закон на страната през 2007 г. омбудсманът получи и конституционни правомощия, един вид чрез него да се реализира един принцип, който отсъстваше в българското право. Това е принципът на индивидуалната жалба до Конституционния съд, но отговорността на омбудсмана на Република България е да бъде своеобразен говорител на интереса на българските граждани, включително и в случаите когато те имат необходимост да се обърнат към Конституционния съд на Република България. Трябва да се каже, че господин Гиньо Ганев има изключителна заслуга за укрепването на авторитета на този нов орган в Република България. От него нерядко сме чували да припомня една максима че нищо не се случва без силните фигури, но нищо не може да оцелее без институциите. Струва ми се, че неговата 5-годишна дейност като Омбудсман се явява едно съвсем откровено потвърждение на тази максима. Затова имайки съзнанието, че летвата на критериите, които трябва да покрие един кандидат за омбудсман на Република България, вече е поставена достатъчно високо, Парламентарната група на Движението за права и свободи се отнесе достатъчно отговорно към номинирането на кандидат за омбудсман на Република България. Имаме претенцията, че предлагаме на вашето внимание една кандидатура, която само формално има своята партийна проекция, защото госпожа Сабрие Сапунджиева е номинация на Парламентарната група на Движението за права и свободи, но ние се спряхме на тази кандидатура убедени, че това е отговорен държавник, който след като заеме тази длъжност по волята на законодателния орган на страната, има волята, има силата и нравствените качества да преодолее всички свои политически пристрастия и да работи в пълно съзвучие не само със законовите, но както вече казах – и с конституционните правомощия на омбудсмана на Тя е юрист, който притежава богат професионален опит, съчетан с необходимите морални качества и активна гражданска позиция. Професионалната кариера на Сабрие Сапунджиева като заместник-министър на правосъдието, секретар на Президента на Република България по юридическите въпроси и дългогодишен член на Централната избирателна комисия е неразривно свързана именно с тези конституционни функции, с които е натоварен омбудсманът на Република България. В кариерата си тя се е доказала като успешен заместник-министър на правосъдието, пряко ангажиран с приоритетите на държавното управление за повишаване качеството на живот на българските граждани. Като секретар на президента на Република България по юридическите въпроси госпожа Сапунджиева е радетел на идеята за национално съгласие и толерантност. Убедени сме, че отличното познаване на административните държавни функции и гражданските права – ето ги двете ключови думи: функциите на администрацията и правата на гражданите, защото точно там, между тези два принципа стои конституционната фигура на омбудсмана – да бъде онзи медиатор, онзи посредник, който ще отстоява правата на гражданите, ще отстоява правото на всеки български гражданин за по-добра администрация. Убеден съм, че всички тези нейни качества ще й позволят да бъде един успешен качествен омбудсман на Република България. Благодаря. Очакваме вашата подкрепа. Декларация от името на парламентарна група. Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, за да направя изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България и да кажа, госпожо председател, дами и господа народни представители най-вече от мнозинството, че ние очаквахме да започнем работата на Народното събрание днес по друг начин. Очаквахме, че ще има някаква реакция или поне опит за реакция от ръководството на Народното събрание по повод на едно изявление вчера на министър-председателя – не къде да е, а в кулоарите на Народното събрание. Според начина, по който е, цитирам, той е казал: „Аз не съм като тези безделници в парламента”. Вместо да има реакция от страна на ръководството на Народното събрание, ние пристъпваме към разглеждането на дневния ред по един рутинен начин, сякаш нищо не се е случило. Уважаеми дами и господа народни представители, подобно изявление е не само грубо, невярно и несправедливо. То е безпрецедентно и унизително за всички народни представители, за институцията, за историята на парламента и парламентаризма в България, за авторитета на Народното събрание. Във всяка една нормална – ще кажа – парламентарна демокрация не просто подобно изявление, а подобно отношение към парламента ще бъде порицано и ще бъде осъдено като недопустимо.

на Любен Корнезов), когото и да е имал предвид в случая господин Бойко Борисов. Очевидно той включва всички народни представители в подобно определение, което според него вероятно се вписва в нормалния му стил и отношение към народните представители. Аз обаче искам да призова не само и не толкова представителите на другите парламентарни групи да се разграничат и осъдят подобно отношение на министър-председателя. Аз се обръщам към Вас, госпожо председател, защото Вие сте тази, която трябва първа, трябваше първа да реагира срещу подобно унижение на българския парламент. Да го направите още сега или ще считаме, че нормалната работа на парламента при подобни условия. Казвам го в присъствието на кандидатите за обществени защитници, които би следвало да знаят бъде оттук нататък реакцията на българските народни представители, обвинени в безделие в един изключително важен политически момент, какъвто е дискусията по вот на недоверие. Това е безпрецедентно. Направете го, разграничете се и заемете достойна позиция като български политици и депутати! Господин Найденов, откликвам на призива Ви и се обръщам върху изрично изписаните ми правомощия по чл. 9 от нашия правилник. Там е казано какво може да прави председателят на Народното събрание. (Шум в блока на КБ.) Между тези изрично предвидени хипотези

Има Председателски съвет с ясно разписани правомощия по нашия правилник. Останалото е работа на парламентарните групи. Преминаваме към разисквания по предложените кандидатури. Моля народните представители, които желаят да участват в дебата, да заявят желанието си за това.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес ние сме изправени пред избора за обществен защитник. Нееднозначно беше приета кандидатурата на господин Пенчев, която госпожа Фидосова изтъкна като висок морал, качества да заеме тази длъжност. Но, господин Пенчев, който сте тук, в тази зала, аз съвсем спокойно и отговорно мога да кажа, че Вие не притежавате този морал и тези качества да заемете тази длъжност. Вие не можете да бъдете обществен застъпник и защитник на всички тези хора, защото, господин Пенчев, аз не съм уреждал своите синове или дъщери на високи и отговорни постове с високи заплати. Моите деца са се борили съвсем честно и отговорно, когато трябва да заемат определени постове, и ги заемат съвсем честно. Те не стоят в момента в България, защото баща им е бил народен представител или защото майка им е била председател на Как и с какви очи Вие ще защитавате българските граждани, си задавам аз този въпрос, след като ако Вие имате толкова висок морал, защо не си подадохте оставката като председател на Ако имате наистина морални качества, да видим тогава дали и тези колеги от ГЕРБ, които в момента издигат Вашата кандидатура, щяха да Ви издигнат? Или в момента това е една политическа сделка, която трябваше да изтърпим мъчително няколко месеца, след като изтече мандатът на омбудсмана на Този политически слугинаж, който в момента се проявява в нашата страна, не води страната ни към европейските позиции, които отстояваме в момента. Вие няма да бъдете добър омбудсман, защото сте злоупотребявали с поста, който сте заемали до момента в Република България. Да си омбудсман, да защитаваш обществения интерес, е чест за всеки човек, който е издигнат от тази трибуна. Но в момента, колеги от ГЕРБ, толкова ли нямаше достойни българи, които вие да изберете и достойно и честно да представите на нашето внимание Аз, като народен представител, и колегите от нашата група на „Ред, законност и справедливост” няма да подкрепим кандидатурата на господин Пенчев, нито на госпожа Сапунджиева, защото това са политически креатури, които няма да решат проблемите на българските граждани. Благодаря ви. ли реплики към изказването на господин Тодор Великов? Няма. Заповядайте, господин Местан. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, надявам се никой не подценява сериозността на акта на избирането на омбудсман на Република България. В тази връзка процедурното ми предложение, госпожо председател, е все пак да чуем кандидатите за омбудсман, да чуем, ако не техни концепции, то поне в синтезирана форма да чуем идеите им за 5-годишния им мандат като омбудсман. Предлагам това да стане, спазвайки традиционния вече принцип – по реда на внасяне на предложенията. Наистина смятаме, че дискусията в пленарната зала, оценките, които ще се чуят от парламентарни групи и народни представители, трябва да се предшестват от представени позиции от кандидатите за омбудсман, защото ние не можем да проведем дискусия просто върху техните автобиографии. Предложението ми е наистина да призовете кандидатите за омбудсман в тази последователност да вземат думата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан. Предложението на господин Местан е логично. Тъй като нямаме нарочни правила в приетото Решение за избор на омбудсман по отношение на това как и кога да бъдат изслушани кандидатите, приемам тази процедура за уместна и навременна. Остава с консенсус да решим в рамките на колко време, господин Местан. Мисля, че 10 минути или да им дадем възможност да се изкажат без, както казват от левицата, да се формализираме? Заповядайте, господин Пенчев, имате възможност да представите Вашата кандидатура.

Аз няма да занимавам аудиторията с моята биография, защото тя беше доста подробно изложена от госпожа Фидосова, а освен това, както всички знаете, през последните седем години заемах едни от най-ветровитите постове в България и всяка моя стъпка, всяко мое действие бяха много широко коментирани и от медии, и от доброжелатели, и от зложелатели.

сред висшите политици и висшите магистрати, но ми спечелиха още повече приятели сред редовите магистрати и сред обикновените хора. Какво е Омбудсманът? омбудсманът е обществен защитник. Някои казват обществен адвокат. Аз бих коригирал: обществен адвокат, но със съзнание и задръжки на съдия. Защото, ако адвокатът защитава по занятие своя клиент безрезервно, то омбудсманът защитава законните права и интереси на гражданите, а не изобщо някакви претендирани интереси. Дали ще защитавам еднакво активно всички граждани? Не, няма. Има така наречените уязвими групи граждани, които ще защитавам по-енергично – говоря за хора с увреждания, говоря за онези дечица и възрастни хора по домове, които няма как да стигнат до омбудсмана, още по-малко да го сезират. Тях ще защитавам особено яростно, особено активно, отивайки на места при тях. Омбудсманът е и обществен медиатор. Законът много хубаво е казал: „Омбудсманът примирява позициите на гражданина и на институциите”. Да, в тази роля ще бъда много активен, защото имам убеждението, че нашето общество има нужда повече от примиряване на позиции, от разбирателство отколкото от тази конфронтация, която продължава вече 20 години. Омбудсманът, по мое скромно мнение, е и коректив на властта. По какъв начин? Първо, той има право да посочва лошите практики на администрацията и да дава предписания.

Това е много важно правомощие, защото противоречивата съдебна практика създава у обикновения човек чувство за хаос и за несправедливост. Както посочи и господин Местан, с конституционните поправки омбудсманът има право да сезира Конституционния съд, когато приеме, че в определен, приет от парламента закон противоконституционно, в нарушение на международните норми се нарушават права и интереси на гражданите. Тук искам само да вметна, че в тази моя дейност, ако, разбира се, ме изберете, ще бъда много внимателен по пътеката на омбудсмана да не тръгнат лобистки и корпоративни интереси. Къде работи омбудсманът? Съгласно рекламата на „Дарик радио” приемната на омбудсмана е на ул. „Джордж Вашингтон”. Тя е там, и тя ще бъде там, защото законът изисква омбудсманът да има приемна. Омбудсманът може да има и много приемни по места, но за мен основното работно място на омбудсманът е там, където има нужда от него, при тези, които имат нужда от него. Тоест омбудсманът трябва да бъде в онази болница, в която умира малко дете от спукан апендикс в ХХІ век. Омбудсманът трябва да бъде там, където машините за хемодиализа са стари, и да провери защо обществените поръчки за тези нови машини се бавят. Омбудсманът трябва да бъде във всяко полицейско управление, в което се чуе, че има насилие. Омбудсманът трябва да бъде във всеки дом, в който прозвучи оплакване за полицейско или друго насилие, или издевателство на властта. Омбудсманът трябва да бъде дори пред бл. 20 в Ямбол, или пък там, където се събарят къщи, за да види дали масово се нарушават законни права на хората, или хората масово нарушават закона, защото може и това да е случаят при незаконно строителство и т.н. С кого ще работи омбудсманът? Омбудсманът ще работи с цялото общество. Първо, с тези местни омбудсмани, някои, които се назначат служебно, а други на обществени начала, хора, които имат ентусиазъм, желаят да работят, но нямат тези възможности. Когато една община назначи своят омбудсман, нали той би могъл много решително да застане срещу кмета или срещу общинското ръководство? Точно с тези хора ще работя. Ще направя една мрежа на омбудсманите, те ще ме сигнализират. Тогава ще знаем за всяка нередност по места, и ще можем да вземем адекватни мерки. Ще работя с безбройните обществени организации на пациенти, на потребители. Те са тези хора, които хващат пулса на времето, хващат проблемите на хората. Те наистина могат да помогнат омбудсманът да ги констатира, и да ги разреши. Няма да ви отегчавам повече. Нека да ви кажа, ако вие ме изберете, какво бих си пожелал в края на мандата. Моите реперни точки съм ги написал на гърба на една публикация от уважавания от мен журналист, преводач, общественик Дмитрий Иванов, която той публикува вчера във в. „Сега”.

който струва много скъпо на държавата и затова абсолютно България няма нужда от омбудсман.” Е, моето скромно желание, ако вие ме изберете, накрая на моя мандат,

Благодаря, господин Пенчев. Госпожо Сапунджиева, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Приемам кандидатирането си за обществен защитник като предизвикателство, защото правата и свободите, които омбудсманът по закон и Конституция е призован да защитава са ценност, които и в условия на демокрация се нуждаят от защита всеки ден и всеки миг. Съзнавам, че това е изключително отговорна длъжност, сравнително нова институция за българския обществен живот, функционираща само от пет години. Като несъдебен, независим орган, институция противопоставяща се на зле разбираното административно могъщество и злоупотребата с него. Със своето влияние и посредничество между гражданите и институциите, омбудсманът има задачата да съдейства за уреждане на споровете между гражданите и администрацията, между администрацията и администрираните. Привърженик съм на приемствеността в работата на институциите и затова, считам, че трябва да бъдат отправени думи на заслужена благодарност към досегашния Омбудсман на Република България господин Гиньо Ганев Гиньо Ганев и на неговата администрация за изграждането на институцията, за устройването й, и, разбира се, за нейния публичен образ. Бих искала да споделя пред вас разбирането си за функциите на омбудсмана, които считам, че следва да бъдат продължени и развивани в бъдеще и във връзка с утвърждаването на тази институция в обществения живот на страната. Считам, че двете основни, най-важни, според мен, и неразривно свързани функции във фигурата на омбудсмана са: на първо място, неговата фигура е безспорно много важна правозащитна фигура. Тя допълва празнотата в механизмите за защита не само на основните човешки права залегнали в Конституцията, но и на всички останали права, които законодателството гарантира на българските граждани. На второ място, обаче функцията на омбудсмана е тази, че той е призован с работата си, защитавайки правата на гражданите да засили и утвърди, ако щете, да възстанови доверието на хората към държавните органи. С дейността си омбудсманът защитава правата, в същото време, обаче помага за укрепването на доверието на гражданите в собствената им държава. той успее добре да си свърши работата, защитавайки основните права и свободи на гражданите, тогава гражданите ще имат готовността да участват в управлението на държавата и обществото. Омбудсманът не само не се противопоставя на държавата, според мен, той работи, за да се афишира готовността на държавата да служи добре на гражданите на България. С промените в Конституцията от м. март 2006 г. омбудсманът беше издигнат до ранга на независим конституционен орган, с правото да сезира Конституционният съд. Разпоредбата на чл. 91а от Конституцията на Република България постановява, че омбудсманът се застъпва за правата и свободите на гражданите, което означава, че институцията вече носи отговорността не само да се произнася по индивидуални жалби на граждани или по своя инициатива за конкретни нарушения извършени от публичните институции, а да следи за състоянието на човешките права, за прилагането на правозащитните стандарти и да дава оценки и препоръки в тази насока. Аз си давам ясна сметка, че омбудсманът не е административен съд, и той не може да отмени незаконните актове на правителството или на отделните ведомства. Той не е и административен началник, за да уволни служителите и чиновниците, които са нарушили законите и правата на гражданите. Той може да прави само предложения и препоръки, да посредничи между администрацията и засегнатите граждани. Това означава, че той основно разчита на силата си да убеждава и на авторитета на институцията. Нося дълбокото убеждение, че човек е добре да говори за работата, която е свършил и за резултатите от нея, затова не обещавам нищо пред вас, освен точното и безкомпромисно изпълнение на закона не само като буква, не като рецепта, а преди всичко като дух и разум на закона. Ако все пак трябва да обещая нещо, да изложа нещо като намерения, ще ви кажа, че едно от първите неща, които ще направя, ако получа вашето доверие и бъда избрана е, да поискам Народното събрание да използва по-широко правомощията си по чл. 22, ал. 4 от Закона за омбудсмана и да възлага на българския омбудсман доклади по отделни случаи. Доколкото ми е известно, досега това правомощие на Народното събрание не е използвано.

Той не се назначава, за разлика от омбудсманите в другите страни. Той е натоварен от най-висшия форум на българската нация, какъвто е парламентът, да защитава правата и свободите на гражданите и затова само пред Народното събрание омбудсманът изнася изнася годишен доклад. Той е независим орган, разчита на прозрачността и публичността на своята работа и е част от институциите на държавата, но не е част от държавната йерархия. от държавната йерархия. Той не е орган към парламента, а по-скоро орган, подвластен на парламента. Това не бива да се забравя и затова считам, че тясната работа между омбудсмана, омбудсмана, който днес ще бъде избран, и българския парламент, има място с оглед правната функция на българския омбудсман. От омбудсмана се очаква да бъде моралният императив на гражданското общество. Каквото и друго да кажа, ще бъде допълнение към всички тези основни характеристики на омбудсмана. Може ли обаче един човек да синтезира в себе си идеята за моралния императив на гражданското общество? Може, ако успее да се абстрахира от всички партийни пристрастия. Понеже трудно можем да си представим човек стерилен от партийни пристрастия и едва ли може да очакваме от едно живо същество да отговаря на подобни условия, то остава второто – той да притежава волята да се абстрахира от пристрастията си и да бъде равно отдалечен от всички политически сили, само тогава може да се гарантира и осъществи върховенството на закона. Благодаря ви. В декларацията, която съм попълнила, съм декларирала, че ако бъда избрана, ще прекратя партийното си членство и пак повтарям – ще работя за реализацията на закона като дух и разум за защитата на правата на гражданите, но в същото време за издигане авторитета на институциите, защото трябва да се посочват и добрите примери на административни практики. Благодаря ви. Благодаря Ви, госпожо Сапунджиева. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да дадат заявка. Заповядайте,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „Атака” не може да определи по друг начин, освен като гьонсуратлък издигането на кандидатурата на госпожа Сапунджиева. Това е пример за прокарването на номенклатурните кадри на ДПС и сега при новото управление на държавата. (Реплики от ДПС и Много цинично звучи изявлението на госпожа Сапунджиева за точно спазване на закона за това, че тя ще бъде морален императив, че ще се абстрахира от политическите си пристрастия. На хората в залата искам да припомня една история от 2006 г., свързана с дъщерята на госпожа Сапунджиева. Става дума за консул Ана Сапунджиева, назначена с протекциите на майка си, с протекциите на Емел Етем за консул, видите ли – консул, без дори да има познания по английски език и с ясно доказана неграмотност на български език, консул във Финландия. Чисто роднинско, шуробаджанашко назначение, което ни направи за смях с една история, свързана с 200 бутилки ракия и 2000 бутилки вино. Станахме за смях в цяла Европа за търговията, която извършват консулските ни служби. „Атака” няма да подкрепи тази кандидатура. Призовавам ви да последвате нашия пример. Благодаря.

уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, надявам кой от кандидатите ще бъде избран за омбудсман, ние отправяме един призив към тях: да гарантират приемственост по отношение на принципа, който предишният омбудсман, заместниците му, защото те бяха двама през мандата, главният му секретар, спазваха безусловно през всичките тези пет години и половина. Те не допуснаха каквото и да е партийно политическо пристрастие при подбора на кадрите, които формират администрацията на омбудсмана. Предполагам ще се съгласите, че в администрацията на настоящия омбудсман на Република България работят експерти, които представят целия политически спектър на Има бивши народни представители от дясното направление в политиката, има естествено експерти, които като генезис вероятно представят лявото или център. Моят призив и към двамата кандидати на този етап е, наистина да гарантират приемствеността по отношение на представянето в администрацията на омбудсмана, по признака професионални качества, целият политически спектър, за да не се превърне и администрацията на омбудсмана в една в една институция, която ще представя кандидати или служители само от една политическа сила, която е номинирала съответния омбудсман. В заключение, не към Вас госпожо Михайлова, съжалявам, че госпожа Цецка Цачева излезе, но аз бих я призовал да бъде малко по-стриктна по отношение на зачестилите напоследък обидни квалификации, които чуваме при всяко взимане на думата от народните представители от „Атака”. Защото с мълчанието си председателят на Народното събрание практически толерира това говорене. Когато един председател на Народното събрание не изпълнява задължението си по правилник незабавно да отправи забележки към народни представители, които излизат от добрия тон и използват откровено обидни квалификации било по адрес на свои колеги, било по адрес на номинирани от парламента за длъжности, които се заемат въз основа на решения на Народното събрание или още по-недопустимо било по адрес на министър-председатели на други държави. Премълчаването има за резултат толериране на този език на омразата,

тези обидни думи, стават част от тях с мълчанието, с това, че не се разграничават. Защото това не са изявления от когото и да е. Това са изявления на представители на политическа сила, с която съуправляват. Това е езикът на вашия коалиционен партньор и ако вие не се разграничите от него, той искате-не искате става и вашият език. Затова ще ви моля наистина да бъдем малко по-стриктни не само от гледна точка на формалното задължение на председателя на парламента – да съблюдава добрите нрави, да отправя на минутата, на секундата забележки, а ако е необходимо, да отнема и думата. Защото в противен случай този език на омразата ще зарази и други парламентарни групи

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Местан, аз много се радвам, че Вие сте стигнали дотам по темата за езика на омразата. Ако се върнем назад в Народното събрание и видим Вашите изказвания по адрес на Синята коалиция, по адрес на реформаторската десница, ще Ви се изправи косата! Така че това е една чудесна еволюция на един интелигентен човек, която аз Ви пожелавам да продължи. Това е пътят, по който трябва да вървим всички.

А темата е да кажете достойнствата на госпожа Сапунджиева. Затова аз вземам думата, за да се върнете към основната тема – да кажете с какво вашата кандидатура превишава по качества и е по-убедителна от кандидатурата на господин Константин Пенчев. Така че възползвайте се тук от три минути да кажете нещичко повече и за нея. Благодаря ви. (Ръкопляскания Няма. Дуплика – заповядайте, господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Костов, отзад-напред: вероятно не бяхте в залата, но аз представих кандидатурата на госпожа Сапунджиева, говорейки само за нея в продължение близо на седем минути, а не на три. Просто Ви нямаше в залата. Сега взех думата, за да отправя един призив да се гарантира приемственост по откровено правилните политики, които са се провеждали от предишния омбудсман. Що се отнася до езика на омразата, факт е, че ние с Вас имаме доста дълъг стаж в различни издания на Народното събрание и аз твърде често съм изразявал несъгласие с Вас, с вашата политика, не рядко езикът ми е бил остър. Но той никога не е напускал полето на нормалното политическо говорене и никога не се е докосвал даже с границата на езика на омразата. Ако Вие приемате всяко несъгласие с Вас като език на омразата, това е изказване, насочено против политическия плурализъм, против политическото различие. Това е висша ценност, господин Костов. Не е ценност обаче на езика на омразата и тук споделям Вашата позиция. Защото Вие практически,

точките от дневния ред. МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, наричани от министър-председателя безделници! Предишния път омбудсманът беше избран с едно широко съгласие в Народното събрание, в една обстановка, в която липсваше не само езикът на омразата, но липсваше и политическата простащина, която е характерна за днешния ден. Аз мисля, че днес трябва да дадем изключително висока оценка на първия реализиран мандат на институцията „Омбудсман”.

че първият мандат поставя една много солидна основа, и то заради позиции, които често се заемаха не в унисон с това, което иска властта. Ако избраният от вас омбудсман се превърне в поредния зависещ от властта, то вторият мандат на омбудсмана ще принизи значението на тази институция, ще я превърне в обикновена синекура, каквото разбиране, всъщност не без основание, понякога споделят някои български граждани. Оттук-нататък трябва да кажем, че в първия мандат се постигна онова добро взаимодействие с институциите, което пък позволи омбудсманът да функционира наистина като защитник на правата, а не като защитник на някаква опозиционна на институциите фигура. Уважаеми дами и господа, не без значение е балансът в екипа, който беше постигнат. Ако избраният от вас кандидат успее да намери този баланс, ще постигне това, което беше постигнато в първия мандат. Ако той превърне институцията в зависимост от тези, които са го изпратили там, там, това ще бъде лош авторитет на институцията и обезсмисляне на нейното съдържание. Уважаеми дами и господа, през този мандат, благодарение на доброто взаимодействие на господин Гиньо Ганев персонално с Народното събрание, с широки политически кръгове, бяха приети промени в Конституцията, които дадоха много сериозна тежест на омбудсмана и право да упражнява, да прави прави искове пред Конституционния съд, което, от една страна, отвори Конституционният съд по-широко към гражданите, а, от друга страна, оправомощи омбудсмана с изключително големи права и издигна, без това да се осъзнава особено, неговото значение като истински опонент, когато се нарушават конституционни права на граждани; истински опонент на властите – на изпълнителната, на законодателната; опонент в името на правата на гражданите. От избрания от нас, от избрания от вас, уважаеми кандидати, ще зависи дали той ще може наистина да упражнява това свое право в името на гражданите ще има своята зависимост от електоралния корпус, който той смята, че го е избрал. Уважаеми дами и господа, от името на Коалиция за България искам да изкажа благодарност към господин Гиньо Ганев, благодарност към хората от неговия екип, които за един мандат успяха да поставят високия стандарт, който осмисля съществуването на тази институция. Не е тайна, че и преди законовото й утвърждаване, преди конституционното й утвърждаване, а дори и днес, след толкова много направено, все още има хора, които разглеждат тази длъжност като не особено важна за демокрацията. От избрания от вас, двамата, ще зависи накъде ще върви тази институция. И накрая ми се щеше в едно друго време да става този избор – време, в което има повече съгласие, време, в което войнстващата политическа простащина не е политически стил в парламентарния и в политическия живот на България. За съжаление, всяко време се прави от хората, които живеят в него. Желая успех на избрания! Желая разумен избор на нас, народните представители, за съжаление наричани от премиера знаете как.

Господин Миков! Големи хвалебствия за господин Гиньо Ганев – големият обществен застъпник. Ние, народните представители от „Ред, законност и справедливост” бяхме при господин Ганев като омбудсман, да го сезираме за една несправедливост, приложена тук, след като Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” беше буквално смазана. Господин Ганев събра целия си юридически екип и каза: „Да, вие – народните представители от „Ред, законност и справедливост”, имате право. Аз ще сезирам Конституционния съд.” „Да, обаче не”, както казва един известен журналист. Това е общественият защитник или застъпник, както вие искате да наречете господин Гиньо Ганев. Щом като народни представители не могат да използват тази институция, която да сезира Конституционния съд, какво остава за обикновените граждани?! Колеги, искам да ви кажа, че и двете представени кандидатури пред нас са точно такива политически креатури, които ще използват и ще слугинарстват на тези, които са ги издигнали. Не подкрепяйте нито една от двете кандидатури! Втора реплика? Няма. За дуплика – господин Миков, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, наричани от министър-председателя „безделници”! Уважаеми господин Великов! Господин Великов, сигурно има и други случаи, в които един или друг гражданин да е останал недоволен. Не искам да коментирам един или друг казуси. Сигурно има недоволни от господин Пенчев като председател на Административния съд, сигурно има недоволни и от госпожа Сапунджиева в нейната кариера, тя е била на различни длъжности. Като цяло Гиньо Ганев заслужава нашето уважение за начина, по който разви тази институция. Нещо частно. Нека да не правим държава, в която народните представители да търсят защита от омбудсмана! Докъде сме я докарали, щом омбудсманът защитава народните представители?!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бях провокиран да взема думата от преждеговорившия, тъй като тук ни се изнася лекция за политическа простащина, за невъздържано поведение. Мисля, че вчера отляво седящите първи демонстрираха своята невъздържаност и своето възпитание в залата. Днес, както всички добре знаете, обсъждаме кандидатурите на господин Пенчев и госпожа Сапунджиева. Мисля, че господата отляво тук могат да си припомнят, а виждам и доста лица, които при избора на господин Пенчев за председател на Административния съд го подкрепиха. Мисля, че господин Пенчев в своята работа е доказал с поведението си какъв професионалист е, доказал се е и разви Административния съд. Вие преди няколко дни дадохте висока оценка за неговата работа. ГЕРБ.) Когато вие заставате тук, би трябвало добре да прецените своето поведение – говоря за представителите на ДПС. Уважаеми господа, мисля, че днес тук отново от левицата се опитват да опънат разделителни линии, че когато не е наш, не е добър – имам предвид избора.

Първо, бих искал да благодаря за репликата. Има Върховен съд и когато става въпрос ..., малко объркахте понятията. понятията. И аз, и Вие не сме юристи, простено ни е. Мисля, че всичкият избор, който се осъществяваше през годините, не ставаше без ваше участие. Мисля, че репликата, която ми отправихте, беше най-малкото неподготвена. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Не виждам такива. В такъв случай закривам дебатите. започнем гласуването искам да прочета отново проектите за решения, които са ни предложени. Правя уточнение, че в едно от тях

от Конституцията на Република България, и чл. 8, и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана РЕШИ: Избира Константин Любенов Пенчев за омбудсман.” Вторият проект за решение

по процедурните правила,